Hvala. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil gospod Miha Kordiš. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Predsedujoči, hvala za besedo. Ena izmed zelo jasnih prioritet, ki smo jih v koaliciji zastavili, je reševanje javnega zdravstva. Dogovorjeni smo – in tako je zapisano tudi v koalicijski pogodbi -, da bomo krizo našega zdravstvenega sistema najprej prijeli pri skrajševanju čakalnih dob in pri zagotavljanju osebnega zdravnika tistim 130 tisoč našim sodržavljankam in sodržavljanom, ki dostopa do tega osebnega zdravnika nimajo. Obraz tega ukrepa naj bi bil interventni Zakon o zdravstvu, ki ga obravnavamo danes. Situacija pa je taka, da se je v zakonske določbe tega dokumenta prikradlo kar nekaj lukenj, ki omogočajo pretakanja javnega denarja in kadra, ki dela v javnih zdravstvenih zavodih, med zasebnike. In v Levici nas skrbi, da, recimo, ko se pogovarjamo o skrajševanju čakalnih dob, to ne pomeni dejanskega skrajševanja čakalnih dob, ampak najmanj že na srednjeročni ravni poglabljanje razlogov, zakaj so te čakalne dobe sploh nastale. Verjetno ni med nami nikogar, ki ne bi doživel obiska ambulante pri zdravniku, pa mu ta zdravnik ponudi bodisi obisk v javni bolnišnici v roku pol leta, enega leta ali več, potem pa hiti pristaviti, da če plača pacient iz javnega žepa, lahko doživi obravnavo bistveno prej, čez dva ali tri tedne, v popoldanski ambulanti, kjer kot zasebnik taisti zdravnik deluje. Ti tako imenovani zdravniki dvoživke so temeljno gibalo ustvarjanja čakalnih dob v našem zdravstvenem sistemu. In če z interventnim zakonom v naš zdravstveni sistem spustimo dodatne stotine milijonov evrov, moramo zagotoviti, da bo ta denar dejansko porabljen za krepitev javnega zdravstva, javnih bolnišnic in javnih zdravstvenih domov, ki nosijo veliko večino opravljenih storitev v našem zdravstvenem sistemu, tudi veliko večino vseh posegov. Če tega ne storimo – in zakon tega ne počne, kot bi moral tvegamo, da se bo sektor zasebnega zdravstva, ki ne dela za pacienta, ampak po svoji logiki deluje kot gospodarska družba, se pravi, za profit, še okrepil. Kader, ki je sedaj zaposlen v javnih bolnišnicah, pa morda malo številčen kot je bolj kot o pacientih razmišlja o dobičkih, se bo lahko na podlagi sredstev iz interventnega zakona preselil iz dela v javnih bolnišnicah tudi za polni delovni čas med popolne zasebnike in potem, pardon med zasebnike koncesionarje, in potem, ko se bodo ukrepi financiranja iz naslova tega interventnega zakona izteklo, se bo zgodilo – kaj – to kar smo v 30-letni zgodovini te države že ničkolikokrat videli. Zdravniški lobi bo izseljeval za še več privilegijev, za še več koncesij, za še več zasebništva. In slovenski zdravstveni sistem bo zdrsnil še bolj v smeri privatizacije. Določbe kot so napisane v tem interventnemu zakonu, ki ne prepoznavajo, da lahko rešujemo stiske pacientov in čakalne dobe samo na način neprofitnega javnega zdravstva kot so to javne bolnišnice in javni zdravstveni domovi, je v nasprotju s koalicijsko pogodbo. V koalicijski pogodbi smo zelo jasno zapisali, da nosilno vlogo najpomembnejše prvo mesto zavzemajo javno zdravstveni zavodi, se pravi javne bolnišnice in ko se pogovarjamo o skrajševanju čakalnih dob, je bila ideja izhajajoča iz koalicijske pogodbe ta, da najprej usposobimo javne bolnišnice, jih spravimo v polen pogon, naj naredijo vse kar se v javnih bolnišnicah lahko naredi za skrajševanje čakalnih dob, šele potem, ko se izčistijo čakalni seznami, šele potem, ko se izkaže kaj naš javni zdravstveni sistem sploh zmore, pa nadaljujemo z ukrepi skrajševanja čakalnih dob, ki po potrebi in izključno kjer je to potrebno k skrajševanju teh čakalni dob pripustijo zraven še zasebnike oziroma zasebnike koncesionarje. To je fundamentalna ideja, ki postavlja javno zdravstvo kot vrednoto in kot obliko človekove pravice do tega, da živi polno, zdravo življenje in ne da je neprestano ujet v kolesca za profit. Ker tega v zakonu ni, ker je zakon napisan v neskladju s koalicijsko pogodbo in ker gravitira k privatizaciji našega zdravstvenega sistema mu bomo v Levici nasprotovali.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 Preden preidemo na razpravo o vloženih amandmajih, vas obveščam, da amandma poslanske skupine SDS za novi 15.a člen ni vložen v skladu z drugim odstavkom 135. člena Poslovnika Državnega zbora. Ker v zakonu od katerega se odstopa in je naveden že v 2. točki 1. člena dopolnjenega predloga zakona, uvaja novo vsebino, ki je predloženi zakon ni vseboval. Prav tako pa tega amandmaja ni sprejelo matično delovno telo in torej ta vsebina ni vključena niti v dopolnjen predlog zakona. Iz tega sledi, da amandma za novi 15.a člen ni dopusten in o njem Državni zbor ne more niti razpravljati niti glasovati. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 3. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda in SD. Želi kdo razpravljati? (Da.) Vidim, da je želja po razpravi. Odpiram prijavo za razpravo. Če želi predstavnik Vlade, se lahko vedno prijavi pri razpravi o amandmajih. Imamo tri prijavljene. Najprej dobi besedo Jelka Godec. Hvala. Jaz bom razpravljala o 3. in 4. členu zato, ker sta v bistvu povezana. Gre za svete zavodov v javnih zavodih, zdravstvenih zavodih na primarni in sekundarni ravni. ravni. Minister je včeraj povedal in pa tudi danes je bilo v stališču Svobode povedano, da z menjavo v svetih zavodov oziroma spremembo članov v svetih zavoda na primarni in sekundarni ravni želi preko tega zakona ministrstvo profesionalizacijo svetov zavodov. Kakšna je to profesionalizacija glede na to, da v bistvu ne delate nekih velikih sprememb v sestavi, naredite pa spremembo v smislu, da iz na primarni ravni, torej v bolnišnicah izločate predstavnika občine, **48. TRAK kjer je sedež te bolnišnice, recimo. Torej, v Bolnišnici Celje sedaj več ne bo predstavnika Mestne občine Celje. Torej, kakšna je to profesionalizacija s to spremembo in seveda s spremembo, da bo vlada imenovala tudi predstavnika ZZZS, sicer na predlog, vendar ga bo imenovala vlada. Do sedaj je bilo, da samostojno ZZZS pove predlog in ga tudi imenuje, sedaj bo to naredila vlada. Torej, kje je tu profesionalizacija, ker to imate lahko že sedaj. Če naredite javni natečaj, preko javnega natečaja izberete ljudi, ki so strokovno usposobljeni glede na to, da govorite, da politično ne nastavljate svete zavodov. In ta sprememba, ki jo predvidevate ni nobena profesionalizacija. Gre torej za izločanje najprej lokalnih skupnosti iz možnosti odločanja v svetih zavodov. Druga stvar, ki pa je, takoj ob nastopu vlade ste menjali člane svetov zavoda v devetih bolnišnicah z razlogom, češ, da gre za finančno nestabilne oziroma da prikazujejo negativno poslovanje. V tej devetih bolnišnicah to ne drži pri vseh. Torej, razlog, ki ste ga navedli je, bom rekla, za lase privlečena zadeva. Druga stvar, ki je, v devetih bolnišnicah kjer ste zamenjali, tudi v obeh UKC-jih, ste v dveh, torej na Onkološkem inštitutu in v UKC Maribor imenovali Aleša Šabedra. Aleš Šabeder je postal tudi predsednik teh dveh svetov zavodov, hkrati pa ste ga ne davno nazaj imenovali za v. d. direktorja Urada za nadzor kakovost in investicije v zdravstvu. Kaj dela ta nadzor? Mislim, ta urad. Nadzira člane svetov zavodov. mi pa, državni sekretar, meni je zelo žal, da ministra tukaj ni, sicer je povedal, da ta zakon ni družbeno pomemben in se mu ne vidi očitno ne smisla da pride na to sejo, povejte ali ne gre za navzkrižje interesov, ker govorite o profesionalizaciji svetov zavodov pri gospodu Šabedru, ki vodi urad za nadzor članov svetov zavodov v javnih zdravstvenih zavodih. Poleg tega ste včeraj sprejeli akt o sistemizaciji tega urada in v bistvu s sistemizacijo naredili to, da ste iz urada za centralno evidenco cen v zdravstvu prenesli vse naloge iz tega urada na urad Aleša Šabedra, kljub temu, da zakon še ni sprejet. mi pa povejte, kaj se vam dogaja? Profesionalizacija svetov javnih zavodov ali prevzem bolnišnic in začetek kraha v teh bolnišnicah z razlogom, češ, do sedaj ni bilo profesionalnih članov sveta zavodov, sedaj pa bodo. Moje glavno vprašanje je, torej kaj je namen tega, spremembe svetov zavodov in kakšni so konflikti interesov oziroma kako komentirate to, da bo Aleš Šabeder kot v.d. direktor urada za nadzor nadziral samega sebe kot predsednika sveta zavoda na Onkološkem inštitutu in UKC Maribor. To je ena zadeva oziroma ena glavna zadeva, ki jo bi danes delate.

Hvala lepa. V predlogu zakona je napisano, da imate za cilj zakona zgotoviti dolgoročno stabilnost zdravstvenega sistema. Dejstvo je, da glavna Ahilova peta zdravstvenega sistema so zagotovo čakalne dobe. Ampak moram reči, da v samem zakonskem predlogu pa izrazito zmotita dva podatknjenca, ki s tem ciljem nimata prav nobene veze. Eden izmed teh je tudi nova struktura oziroma preoblikovanje svetov zavodov, ki glede na to kakšne pristojnosti bo imel tudi po vaše na novoustanovljen urad v okviru ministrstva. V bistvu gre za direktno podreditev svetov zavoda in nadzor samemu ministru. Rečeno je bilo torej, da se s tem predlogom uvaja strokovnost članov sveta zavoda. Če nekoliko natančno bolj pogledamo ta člen, vas je že Zakonodajno-pravna služba opozorila, da se v tem členu krši tako ustano načelo legalitete, kakor tudi da je v nasprotju s samim sistemskim zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakaj? Najprej vi ste črtali (nadaljevanje) imenovanje v svete zavoda zdravstvenih domov občinske funkcionarje, ki glede na odločitev PKP glede na zakon, sistemski, o integriteti in tudi glede na odločbo Ustavnega sodišča, v tem primeru nimajo nobenega navzkrižja interesov. Zato tudi mene zanima, ker včeraj na odboru nisem dobila jasnega odgovora zakaj je bilo to sploh potrebno. Prav tako pa občinski funkcionarji tudi po novem ne bodo mogli biti v svetu zavoda tudi na sekundarcu in pa terciarcu, kjer pa izločate tudi celo predstavnike lokalnih skupnosti in verjetno ste si tudi kot predlagatelj zakona prebrali mnenje skupnost občin, ki temu izredno nasprotuje. Namreč lokalna skupnost je vseeno tista primarna vez med občani in pa institucijami oziroma ustanovami, ki delujejo v določenem lokalnem okolju in glede na celotno strukturo sveta zavoda resnično ne vidim in glede na vašo obrazložitev, da uvajate strokovnost v svetu zavoda, zakaj je bilo to potrebno. Kar se pa tiče same strokovnosti in glede na to koga pa ste imenovali v svet zavoda, bi pa želela poudariti sledeče. Namreč Aleš Šabeder je v mesecu juniju bil imenovan v svet onkološkega zavoda, v mesecu juliju pa celo vodja svet zavoda UKC Maribor. Torej gospod Šabeder naj bi bil torej tisti strokovni kompetentni kader vaše Vlade, ampak poglejte, ko je Aleš Šabeder leta 2018 vodil ljubljanski klinični center, je takrat ustvaril 22,4 milijone evrov veliko izgubo. Tako da, jaz resnično ne vem po katerih kriterijih ste vi ta kader izbirali, glede na to dejstvo še najmanj očitno po strokovnosti. Treba je pa povedati še nekaj. V UKC Mariboru ste zamenjali vse predstavnike Vlade v svetu zavoda, kljub temu, da UKC Maribor v prvih štirih mesecih letošnjega leta beleži dobiček oziroma presežek prihodkov nad odhodki v približno 3,3 milijone evrov. Torej moram reči, da te vaše argumentacije, da gre za imenovanje novih strokovnih kadrov glede na povedana dejstva in zadeve, ki so se že odvijale v preteklosti, nikakor ne pijejo vodo, bi pa želela vseeno danes od sekretarja, ker včeraj od ministra nisem dobila odgovora. V čem vztrajate pri kršitvi Zakona o integriteti in izločate občinske funkcionarje, ki niso poklicni funkcionarji iz svetov zavodov zdravstvenih domov na sekundarni in pa terciarni ravni? Hvala.

skrajšati čakalne vrste. O tem verjetno ni nobenega dvoma. So pa zato poti takšne ali drugačne, bolj ali manj tvegane in na koncu koncev bolj ali manj učinkovite. In zdaj, tako dobro kot je Miha že danes razložil o čem je problem predloga zakona, verjetno jaz tega ne bom znala razložiti, ampak se bom potrudila, da vendarle še enkrat nekako pojasnim kaj je narobe. Najprej bom zažela z nekim splošnim uvodom. Nosilci neoliberalnega modela nam ekonomsko svobodo vedno rišejo kot neko osnovo svobodnega sveta, politične svobode in državljanskih pravic, gre pa v resnici za popolnoma različne zadeve. Politična svoboda namreč pomeni svobodo udeleževanja v političnih procesih, med tem, ko se ekonomska svoboda nanaša na svobodo posameznika pri uporabi svojih dohodkov in lastnine, če ti še sploh kaj dohodkov ostane. Ko si mali človek, ko si navaden državljan ali državljanka, potem se je seveda treba vprašati koliko te lastnine nam bo še ostalo, če bomo k zdravniku vse prevečkrat hodili z bančno kartico in ne vem s kartico zdravstvenega zavarovanja,

Državljanske svoboščine in pravice pa so na tretji strani pomenijo svobodo seveda izražanja, vere, izobraževanja, gibanja in tako naprej in to je vse lepo in prav, ampak vrnimo se nazaj k zdravstvu. Drži, da koncesionar za storitev prejme enako plačilo kot javni zavod. To drži, ampak kot zmeraj je hudič v podrobnostih. Recimo vsi koncesionarji niso zavezani upoštevanju pravil javnega naročanja niti sistemu plač v javnem sektorju predvsem pa sredstev ne vračajo v dejavnost se pravi ne gre za neprofitno dejavnost in to je tisti kleč, to je tisti problem. To je tisto zakaj bodo zdravniki raje delati pri zasebniku kot v javnem sistemu, konec koncev. In to je tisto, kar povečuje družene neenakosti. Kajti bolj kot bomo siromašili in sesuvali in demontirali javni zdravstveni sistem večje bodo družbene neenakosti. Težje bodo revni ali pa tudi tisti malo manj revni, ampak še vedno ne z ne vem kako visokimi dohodki prihajali do zdravnika in težje bo zagotovljena njihova osnovna pravica do varovanja zdravja. Ta koalicija ima priložnost, da to končno spremeni in te zaveze smo skupaj zapisali v koalicijsko pogodbo zavedajoče se te priložnosti in zavedajoč se tega, da je treba presekati s starimi spornimi praksami vsaj takrat je bilo tako videti. Poglejmo, kaj so do sedaj počele prejšnje vlade?

o rešitvah, za katere pa ne vemo ali bodo delovale ali slučajno vemo ali smo mi 100 %, da bodo delovale? Ne, nismo. Smo pa lahko 100 % katere slabe stvari in posledice bodo prinesle, ker imamo že izkušnje, izkušnje od prej. Torej, še enkrat. Če želimo v tej družbi zmanjšati družbene neenakosti, blažiti razredna nasprotja, če se torej vsi strinjamo, da si želimo hitrejše zdravstvene obravnave, krajših čakalnih vrst, potem je pač čas, da javno zdravstvo in zasebno zdravstvo enkrat za vselej za vselej razločimo. Da se popolnoma jasno ve kaj je kaj, kdo je kdo in da javno zdravstvo okrepimo na raven, ki bo vsem nam omogočala to, kar je zapisano v Ustavi pravico do enake obravnave pri zdravnikih, do enake zdravstvene oskrbe in do celovite zdravstvene oskrbe ne pa to, kar se nam dogaja. Zato bi rada to, kar se pač tukaj dogaja to drobljenje sredstev ta nepreglednost v sistemu pravite tudi koncesionarji so del javnega sistema. So, ampak kot rečeno zakaj prebegajo zdravniki raje tja in zdravstveno osebje, ker plače pa niso podvržene enakim kriterijem, ampak to vi sedaj dalje počnete. Spet zalivate pač koncesionarje namesto, da bi se usmerili v torej javno zdravstvo. Še enkrat torej bi rada na kratko pojasnila zakaj tokrat ne moremo v Levici podpreti interventnega zakona, ki je pred nam, četudi smo koalicijski partnerji. Prvič zato, ker ta interventni zakon na žalost ne sledi zavezam v koalicijski pogodbi. Predvsem, zato ker kot rečeno v Levici smo prepričani, da moramo obvarovati naše javno zdravstvo in ga okrepiti ne pa še dalje slabiti. Kajti javno zdravstvo je tisto, ki opravi veliko večino storitev, izvede najtežje in najdražje operacije in mora skrbeti za nas kot paciente, **51. TRAK: (DAG) – 13.10** (nadaljevanje) ne glede na naše materialno stanje ali katerokoli drugo okoliščino. Pika. O tem ne bi smelo biti debate. In zato nas pri tem interventnem zakonu dejansko skrbi več ukrepov, ki so napisani na način, da bodo materialno bolj ugodni za zasebnike kot pa za zdravnike v javnih zavodih. Tako preprosto je to, v tem je naš zadržek in problem. Interventni zakon bo s tem, še enkrat, samo še dodatno spodbudil odhode zdravstvenega osebja iz javnih zavodov. Posledica pa bo še bolj osiromašeno, še bolj zdesetkano in še manj dostopno javno zdravstvo, ki bo postalo še tem lažji plen za tiste, ki kažejo apetite po njem; to je logično, če malo pomislimo. In pri opozarjanju na te nevarnosti dejansko ne počnemo nič drugega,

da so do zakona kritični tako Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, poleg sindikatov javne bolnišnice, celo Zdravniška zbornica. Lepo vas prosim, če to ni dovolj jasen signal, da nekaj ni v redu s tem interventnim zakonom, potem ne vem, kaj je dovolj jasen signal. In še enkrat, trudili smo se in še naprej se bomo trudili v okviru koalicije, da zbližamo stališča in da predvsem sledimo temu, o čemer smo se dogovorili v koalicijski pogodbi, ne pa da smo tokrat, na žalost, naleteli na zid in celo na neke medijske napade, ki jih ne bom niti komentirala. Skratka, takšnega zakona, kot je trenutno pred nami, osebno ne morem podpreti. Hvala lepa.

Imamo tri prijavljene. Najprej dobi besedo gospa Tamara Kozlovič. **MAG. Hvala za besedo. Tako včeraj na matičnem delovnem telesu kot danes smo predstavniki poslanskih skupin Svobode in SD vložili nekaj amandmajev. Očitno si jih opozicija še ni uspela prebrati, saj tako v 3. kot 4. členu popravljamo določilo, na katero je opozorila Zakonodajno-pravna služba in je tudi včeraj na odboru tekla razprava. Naj še dodam, da dodajanje amandmajev pomeni, da samo poslušamo pripombe, ki smo jih prejeli na ta zakon, in jih skušamo v največji meri upoštevati, s čimer izkazujemo skrbnost.

je tudi dodan predstavnik lokalne skupnosti. Tako smo tudi v tem primeru prisluhnili predlogom združenj različnih občin in tudi včerajšnji razpravi.

Lahko rečem, da pri tem zakonu, ki naj bi urejal in deloval v korist vseh, ki potrebujejo storitve javnega zdravstvenega sistema, kot tudi pri drugih, ki smo jim bili v tem tednu priče, pa lahko rečem, tudi Svet RTV,

že v dveh zakonih se je to lahko zasledilo, v tem in tudi v zakonu o RTV, da oseba /nerazumljivo/ je tista, ki daje nekemu zavodu in hkrati to delovanje zavoda tudi nadzira. To povzroča samo velika oziroma izredna korupcijska tveganja in so dejansko v nasprotju z obljubami, ki ste jih dali. Rekli ste, povsem drugače bomo vladali. To, kar delate in kakršne zakone ta teden sprejemamo je v nasprotju s temi vašimi besedami in predvolilnimi obljubami. In to je to. To je nova svoboda, ki se je bomo po 30 letih neke demokracije morali navaditi. Hvala.

osnovni predlog zakona, prebrala sem tudi vse amandmaje. Poglejte, jaz moram začeti tako, malo sem tudi pogledala kaj meni stroka. Stroka je tista, ki se je pač oglasila, razočarana nad predlogom zakona. Razočarani so. Dejstvo je, da je bil ta predlog zakona obljubljen pred mesecem dni. Vsi so pričakovali neke dobre rešitve, čakali tudi mesec dni več. In vse to kar je danes kot predlog rešitev pa ocenjujejo kot slabi koraki naprej, nekateri celo menijo, da v določenih delih zakon poslabšuje stanje. Ampak to si boste sami prebrali, pa potem ocenili. Jaz menim, da ko gre za neke interventne ukrepe, ko gre za to, da rešujemo naše zdravstvo se moramo najprej vprašati kaj je tisto kaj rešujemo. Rešujemo pomanjkanje kadra, rešujemo nezainteresiranost mladih za tiste specializacije, ki so deficitarne, največ je to pri družinskih zdravnikih. To je tisto dvoje kjer imamo največji problem. In kot tretje, zaradi pomanjkanja kadar hud izpad zdravstvenega osebja, bodisi z odpovedjo, bodisi z dolgotrajnimi bolniškami. Seveda pa vse to potem vpliva na čakalne vrste. In sedaj, spoštovani, mi povejte, kaj za vraga je bilo potrebno poseči v svete zavodov. zavodov. Če menite, da bo do sedaj po vaše bolj profesionalni, poglejte, saj ne gre vedno za to. Marsikaj svet zavoda ugotovi nepravilnosti. Pa mi povejte kaj se zgodi? Vam bom jaz odgovorila. Gospod Šabeder, ki je vodil UKC, naredil 20 milijonsko luknjo ali minus je danes nagrajen s funkcijami predsednikov svetov v dveh zavodih. Nekdo, ki bi moral odgovarjati za svoje delovanje je nagrajen. Po drugi strani pa menite, da so pa sveti zavoda problem. Ne, problem je to, da ko nekdo ne dela dobro in se to ugotovi, da ni za to ustreznih posledic. In s to spremembo svetov zavodov samo podrejate svete zavodov. Najbolj žalostno pa je, da ko se je čakalo na ta vaš interventni zakon, mirno čakalo, bi lahko rekla, ste ga obravnavali na vladi tisti dan ko je prišel v javnost. S tem ste onemogočili, da bi kdorkoli, tudi na področju svetov zavodov, karkoli strokovnega povedal, karkoli strokovnega predlagal, ampak ste to naredili na horuk, se pravi dali javnosti šele takrat ko je bil na vladi. In namesto, da bi pred mesecem dni dali predlog zakona, ne vem, v javnost, v razpravo ste najprej menjali svete zavodov,

Dva milijona državljank in državljanov, ki želijo konkretne rešitve. In ta zakon jih ponuja bore malo ali skoraj nič. In žal je to še ena izgubljena priložnost in novo čakanje na september, ko upam, da se bo kaj izboljšalo, ampak kaj v drugih točkah ob drugih amandmajih. Hvala lepa. Sprašujem, če želi kdo razpravljati, kajti lista razpravljavk in razpravljavcev je izčrpana. Vidim eno prijavo. Še kdo?

K besedi vabim poslanca Miho Kordiša. Izvoli. Predsedujoča, hvala za besedo. Interventni zakon za zdravstvo smo čakali zelo dolgo časa. Pa nismo ga zgolj čakali, nestrpno smo ga pričakovali - ne zgolj v Levici ker se vzpostavlja kot prvo veliko dejanje vlade kot se je koalicija sestavila po volitvah 24. aprila. Ampak zakon kot smo ga dobili v obravnavo in poskusili prav do ta zadnjega uskladiti s koalicijsko pogodbo in zašiti luknje v njem, se bolj kot veliko dejanje izkazuje kot velik problem. Kje ta problem je? Bom začel pri vprašanju čakalnih vrst. Čakalne vrste vemo, da v veliki meri ustvarjajo t.i. zdravniki dvoživke. Dopoldne delajo v javni bolnišnici, ko pridejo k njim pacienti, jim dajo na izbiro: ali počakajo 6 mesecev, 1 leto v čakalni vrsti za obravnavo v javni bolnišnici ali pa plačajo iz žepa in taistega zdravnika čez teden ali dva obiščejo v njegovi zasebni praksi. In seveda je ta sicer razmeroma majhen del zdravništva pri svojem dopoldanskem delu v javnih bolnišnicah zelo slabo motiviran, da opravi kolikor se le da. Toliko bolj je motiviran za to, da se ustvarjajo čakalne vrste, ker daljše čakalne vrste pomenijo več biznisa za takega zdravnika v njegovem popoldanskem času. Če v zdravstveni sistem samo zlijemo dodatnih 100 milijonov evrov kot predvideva ta interventni zakon, brez da bi naslovili, zares naslovili razloge, zakaj čakalne vrste sploh nastajajo, se nam bo kaj hitro zgodilo, da problema ne bomo odpravili, ampak ga bomo poglobili. Ker bomo še dodatno finančno podprli razloge, zakaj čakalne vrste sploh nastajajo. In tu imamo prvi problem s tem interventnim zakonom. Vsebuje sicer varovalke, ki omejujejo izvajanje dodatnih posegov iz naslova interventnega zakona pri zasebnikih, ampak tega ne počne dovolj dosledno. Že včeraj na odboru sem izpostavil praktičen primer postopka luknje v teh omejitvah, ki omogočajo, da ti t. i. zdravniki dvoživke normalno delajo dalje in obidejo namen zakonodajalca, ki je bil, da se delo zdravnikov dvoživk omeji, ker se edino na ta način lahko zagotovi, da se dodatno financiranje zdravstva dejansko prevede v oskrbo pacientov in skrajševanje čakalnih dob ne pa v dodatne zaslužke. Kar me pripelje do druge poante, ki je še bolj problematična. In ta je, da zakon kot je zastavljen ne le, da zgolj pušča odprte luknje za nadaljevanje praks zdravnikov dvoživk, ki ustvarjajo čakalne vrste, ampak s finančnim pokritjem, ki enakovredno financira dodatne posege tako v javnih bolnišnicah kot pri koncesionarjih, tem zdravnikom omogoča, da v javni bolnišnici preprosto dajo odpoved in gredo delat za boljši denar k zasebniku koncesionarju. To je največja nevarnost tega zakona, ki se je v Levici bojimo.

ki vedno in učinkovito skrbi za svoje privilegije, ne glede na to, kakšne posledice to pušča za paciente. In ta logika, in tukaj je pa še največji problem, se bo nadaljevala tudi po izteku interventnega zakona. Če se kader preseli iz javnih bolnišnic k zasebnikom, ker je pač finančno pokrit iz tega zakona, zakaj bi po zaključku financ iz tega zakona odšel nazaj na delo v javne bolnišnice, če pa lahko zdravniški lobi naredi to, kar vedno dela, da izsiljuje paciente in državo za širitev zasebništva, za širitev koncesij. Natančno to nas v Levici skrbi, da se bo zgodilo. Ker smo to že videli. Ničkolikokrat. Praktično vsakič v zadnjih 30 letih, ko je vprašanje koncesij na mizi. Kot so ugotovile tudi druge inštitucije v tej državi, od komisije za preprečevanje korupcije do Računskega sodišča, se vzpostavljanje čakalnih vrst dogaja ravno s tovrstnim prehajanjem zdravništva med javnimi bolnišnicami in zasebnimi praksami. In to ustvarja tudi dodatne prakse samoplačništva, preskakovanje čakalnih vrst in tako naprej. Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da se koncesije niso podeljevale kot v preteklosti, kot dopolnilo javnemu zdravstvenemu sistemu, kar naj bi bil njihov namen, do tja, do kjer ti bolnišnica ne seže, do tja, kjer ti zdravstveni dom ne seže, tam podeliš koncesijo v določenem razdobju, desetletja, dveh, pa dogradiš javno zdravstveno infrastrukturo. To se ni dejansko dogajalo. In kot je tudi minister samo povedal, mi dejansko nimamo pregleda nad temu, kako točno koncesije v tej državi sploh obstajajo, kje so, koliko jih je in tako naprej. Podeljevale so se pač interesno, kjer se je pač nekdo zmenil, je imel tapravega prijatelja na pravemu mestu, je dobil koncesijo. In zdaj izvaja gospodarsko dejavnost na zdravstvenem področju, ki bi moralo biti zagotovljeno kot človekova pravica, ne pa kot nekaj, kar se izvaja za profit, kar se motivira z gospodarsko profitno logiko. Da je v primeru koncesij na delu profitna logika, je zagotovilo in ugotovilo tudi Ustavno sodišče, nazadnje leta 2017, pa tudi samo Ministrstvo za zdravje v enemu izmed Predlogov tega zakona, kjer so različno ovrednotili dodatke za družinske zdravnike, ki delajo v javnih zdravstvenih domovih in tistih, ki delajo pri koncesionarjih. Zakaj? Ker zaradi razlike v obdavčitvi med plačami v javnemu zdravstvu na eni strani, recimo, in med obdavčitvijo nekega s. p., zeva cca. 30 % razlika. To je tista razlika, ki jo lahko koncesionar spakira v svoj lasten žep, kot dobiček. In to je tista logika sistema, ki je sploh privedla do vzpostavljanja čakalnih vrst, in je v temu zakonu ne bi smeli nagrajevati. Morali bi jo omejevati. In, kot smo zapisali v koalicijski pogodbi, na prvo mesto postaviti javne zdravstvene zavode, ki imajo mandat za to, da skrbjo za zdravje državljank in državljanov, ne pa za svoje lastne koristi. Vem, javne bolnišnice imajo problemov več kot enega. naša naloga je, da te probleme odpravimo, da jih popravimo, da zagotovimo javno oskrbo za slehernega pacienta, rez diskriminacije glede na njegovo premoženjsko stanje, družinsko ozadje ali zahtevnost posega. Tega pa preprosto ne bomo naredili na ta način, da v zdravstveni sistem spustimo dodatne evre in dovolimo, da se ti evri prelijejo v krepitev praks zasebništva. In še četrti problem, ki izhaja iz tovrstnega koncepta skrajševanja čakalnih dob, na katerega je opozoril dr. Matej Cimerman dva dni nazaj s prispevkom v Delu, in to je, da se pri koncesionarjih, pri zasebnikih opravljajo lažji posegi.

so zahtevni, so nevarni, odpirajo različna poslovna tveganja in zato zanje preprosto niso rentabilni. Ampak najtežji pacienti, tisti, ki najbolj potrebujejo oskrbo, tistim, ki najbolj narobe hodijo čakalne vrste in zaradi teh čakalnih vrst najbolj trpijo, kaj se s temi ljudmi zgodi, če kader v javnih bolnišnicah, ki bi moral te zahtevne posege izvajati pobere šila in kopita, da odpoved, ker je zavarovan s sredstvi iz interventnega zakona, pa gre opravljati bolj rentabilne lažje posege med zasebnike. In je to še eden v vrsti problemov, ki se z določbami, ki ne dajejo javnih bolnišnic na prvo mesto, izkazuje kot problematičen v praksi, ne ideološko, ne programsko, čisto praktičen problem imamo, da se nam kaj lahko zgodi, da bodo zdravniki, ki bi morali izvajati najtežje posege v javnih bolnišnicah raje šli oddelati nekaj manj zahtevnega pa zato toliko bolj rentabilnega k zasebnikom. Zakaj? Zato, ker lahko, ker je to najbolj samoumevno. Če imajo tam boljše pogoje za delo, če lahko dobijo tam več denarja, če imajo nižje davke in tako naprej, potem pa po izteku zakona državo in paciente izsiljujejo naj ta interventni režim spremeni v trajnega zakaj pa tega ne bi storili? Podobno zgodbo imamo na področju družinske medicine. Tudi tu zakon na formalni ravni sočasno omogoča dodaten denar tudi kadrovske okrepitve, enakovredno, tako zdravstvenimi domovom, javnim zdravstvenim domovom in zdravnikom družinske medicine, ki v njej delajo, kot tudi zasebnikom koncesionarjem. Vsebinsko so v tem primeru koncesionarji ne zgolj izenačeni, ampak so v privilegiranem položaju. Zakaj? Zaradi tiste 30 % marže, ki sem jo prej omenil, kot si je to naračunalo Ministrstvo za zdravje. In spet spodbujamo pretok kadra iz javnega zdravstva, iz javnih zdravstvenih domov k zasebnikom koncesionarjem. kot da že to ne bi bil dovolj velik problem in smo poskušali v zadnjih tednih dopovedati ministru Loredanu, da to ni v redu ne samo zato, ker je v popolnem nasprotju s koalicijsko pogodbo, ampak zaradi tega, ker pospešuje nevarnosti privatizacije privatizacije zdravstva, je bil na odboru včeraj sprejet amandma, ki je izključil in izbrisal varovalko na primarni ravni, da se lahko za družinsko medicino financira samo zaposlene v javnih zdravstvenih domovih in koncesionarjem. Sem že problematiziral to ureditev, ampak vsaj to varovalko smo imeli, da se sredstva iz interventnega zakona na primariju ne bodo kar tako pretakala k zasebnikom, nič več, od včeraj to ne velja več, tudi preden se je začela današnja točka interventnega zakona na današnji plenarni seji sem preveril vložene amandmaje nimamo vloženega amandmaja, ki bi to varovalko vrnil nazaj notri in se je to stanje nevarnost odtekanja virov iz javnega sistema k zasebnikom še širše razprla v zakonu. Jaz upam, da so te naše skrbi, ki jih imamo v Levici, neupravičene, rekel bom kar neopravičene, nimam sicer razloga zakaj bi mislil, da se ne bo zgodil tak premik iz javnega k zasebnemu kot opisujem, pa vseeno, zdravstvo je precej zapleten Gordijski vozel, čakalni seznami niso prečiščeni in tako naprej in na tej točki glede na to, da ta zakon glasove ima, tako držim prekrižane prste, da bo sreča v nesreči našega sicer razsutega zdravstvenega sistema onemogočila tako zelo učinkovit prenos javnega skupnega dobrega iz javnih bolnišnic in zdravstvenih domov v zasebne gospodarske prakse, kar bi sicer šlo na podlagi tega zakona precej gladko, upam morda se pa to vendarle ne bo zgodilo in morda pa bo zakon skrajšal kakšno čakalno vrsto brez, da bi zato naredil dodatno škodo in dodatno okrepil razloge zakaj čakalne vrste sploh nastajajo. Čisto za zaključek, kot se je izkazalo ob včerajšnji obravnavi zakona na odboru Državnega zbora za zdravstvo temu zakonu nasprotujejo praktično vsi. Javno so se oglasili sindikati, javno se je oglasila zdravstvena blagajna, proti zakonu so spregovorile javne bolnišnice, celo – in to me je pa v resnici kar malo presenetilo – celo Zdravniška zbornica, ki sicer podpira in so ji všeč prakse zasebnega izvajanja zdravstvene dejavnosti za dobiček, ima problem s tem zakonom. Kot rečeno, je pa čisto formalno in vsebinsko, za tik zakonu, ki ga imamo v Levici, to, da je v hudem nasprotju z koalicijsko pogodbo. Koalicijsko pogodbo bi moral vzet resno, vsi, ki koalicijo sestavljamo, tako na Vladi, kot v klopeh Državnega zbora. To je naš skupni vozni red za naslednja štiri leta. Pa ne zgolj to, to ni zgolj, to ni samo dogovor, pogodba med nami, to je naša pogodba z ljudstvom za naslednja štiri leta, z ljudstvom, ki nas je sem poslalo in ki nas je izvolilo, zato, da zgradimo alternativo travmi, kot smo jo gledali zadnji dve leti. Ampak kot se izrisuje na ravni konkretne zdravstvene vsebine tega zakona, vsaj recimo na področju primarnega zdravstva, za konec razprave/ odtekanja javnega kadra in javnih financ od javnih zdravstvenih zavodov k zasebnikom tako zelo velika, da si ne bi upal v zakon zapisati niti Janez Janša. Saj so probal, pa jim na srečo ni uspelo. Enaki mehanizmi, ki smo jih problematizirali v prejšnjem mandatu pa so na delu tudi v temu zakonu in to je seveda pač narobe. Mi moramo ljudem / znak za konec razprave/ pomagat, moramo javne bolnišnice okrepit, moramo zavarovat paciente in zgradit javni zdravstveni sistem na način, da bomo nanj ponosni,

Hvala lepa. Še enkrat prijazen pozdrav vsem, hvala za besedo. Ko nekdo resno življenjsko ogrožajoče krvavi, takrat roka, ki pomaga, naredi več dobrega, kot usta, ki molijo ali tisti, ki iščejo pravne podlage, teorije, ideje ali bi pisali strategije. Problem čakalnih vrst v naši državi, problem neizbranih zdravnikov, se vleče že desetletja. letih vzpostavljanja enega sistema, v katerem kar solidno sobivajo javni zdravniki, čisti zasebniki in koncesionarji dela, daje rezultate, pelje naprej. Tisto, kar smo pred tridesetimi leti morda ali pa ne pozabili, neuspeli zgraditi, enostavno ne moremo zgodbe vrnit več nazaj. Ta trenutek je čas za dejanja in pa za ukrepanja. Če imamo stisko tako velikega števila ljudi na področju čakalnih vrst, na področju neizbranih zdravnikov, potem moramo v sistem vključit vse, prav vse, ki lahko karkoli pomagajo. Za strateške debate, za temeljito reformo, bo zagotovo še čas. Želim si, kot poslanec in pa državljan, da so mesta, točke in vsebina, kjer si znamo prit drug drugemu nasproti. Zelo pozorno sem poslušal vaše razprave pri Zakonu o nalezljivih boleznih. Tam smo stopili vsi skupaj en korak naprej. Vemo, kaj je za to družbo in državo dobro. Tudi, ko sem slišal razpravo, recimo Poslanske skupine Nove Slovenije, vidim, da so možnosti, da zbližamo stališča. Tudi, kar se tiče koalicije in našega sodelovanja z Levico, ni ni nobenih težav. Tri različne stranke imajo pravico do različnega mnenja. Zato smo tri različne stranke in ne ena stranka. Jaz sem prepričan, da s kolegi v Levici delimo prepričanje, da moramo urgentno skrajšati čakalne vrste in vsem državljankam in državljanom omogočiti dostop do izbranega zdravnika. Se je pa tudi za vprašati kje so razlogi zakaj ga nimamo. Smo bili v preteklosti preveč popustljivi do kakšnih stališč, ki so bila samo močno finančno podprta, je vpis na fakultete zadosten, o tem, da bi govorili ali so zdravniki dobro in zadostno plačati, temu mogoče ni mesto, ampak jaz mislim, da morajo tudi zdravniki v naši družbi deliti neka razmerja in pa sorazmerja. Ne bom vam zdajle izdajal števil, ampak v času korone sem za občino v kateri živim, naročil izpis plač. S korono smo bili obremenjeni na občini, v javnem sektorju, prostovoljci. Meni se ne zdi normalno, da župan srednje velike občine zasluži 4-krat manj kot pa direktor zdravstvenega doma, ko je pa tam nekaj narobe, pa ljudje ne kličejo tolikokrat v zdravstveni dom, pač pa na občino, boš kaj postoril, boš kaj premaknil. To sporočilo, ki ga je dal spoštovani kolega Miha, da s tem zakonom v resnici ni nihče zadovoljen, jemljem pozitivno. Mi moramo narediti sistem ne s katerim bo samo nekdo zadovoljen, ampak s katerim bomo zadovoljni vsi kot pacienti, šele potem naprej posamezne skupine. Včeraj sem si ogledal tudi Odmeve. Tam je predstavnik zdravnikov rekel, ja saj ni tako slabo, je dobro, ampak je še premalo, je še premalo. Kaj je v tej državi premalo? Je nekomu 10 tisoč, 15 tisoč evrov bruto plače premalo. Meni je to zadosti. Mogoče za kakšnega, ki je v času korone ustavljal kartico preko vratarja, odločno preveč. Reči je treba bobu bob in naliti čistega vina. Naš minister gospod Loredan, je kirurg. Za kirurge se ve, da če je nekaj treba, kar nas življenjsko ogroža, rešiti in odstraniti, je treba začeti biti točen, precizen in pa opraviti. In točno to dela ta interventni zakon, v zdravstveni sistem se vlaga dodatnih 200 milijonov evrov. Je to narobe, je slabo? Ni. Dali smo varovalke v katere skupine, v katere segmente javnega zdravstva hočemo ta denar prvenstveno usmeriti, ampak, da pa ob tem govorimo, da je pa s koncesionarji karkoli narobe, pa oprostite, ni tako. Prihajam iz občine, kjer ima zdravnica, pediatrinja, koncesionarka, največji število vpisanih otrok v tej državi. Kje ona dela? Skupaj z dvema kolegicama, splošnima zdravnicama so si same s svojimi sredstvi, krediti in prihranki in s sredstvi, ki so jih zaslužile verjetno tudi preko javne blagajne, zgradile sodoben, velik, lep ambulatorij, ki je dopolnitev našega zdravstvenega doma. Je s tem kaj narobe? Prav nič. In res je čas, da rečemo bobu bob, treba je, meni je žal, ker na mizah še ni vseh vloženih amandmajev, mogoče vas bo kakšen v dobrem presenetil in jaz želim usmeriti to debato ne v to, kar smo prej pri orožju prišli do tega, da brez kalašnikovke s sklopljivim kopitom bo konec slovenskega športa, slovenskega olimpizma in še česa, tako smo danes zapadli tudi v zgodbo v kadrovanje v svetih. Ja, sem eden tistih, ki si želim, da tam kjer so bolnice, ima tudi lokalna skupnost predstavnika. Če nas pokličejo takrat, ko je treba kupiti ultrazvok, rentgen, dati iz nenamenskih javnih sredstev, potem je prav, da imamo tam človeka, ki nam bo ta vedenja, znanja prenašal. prenašal. Tukaj se zagotovo strinjamo in jaz sem prepričan, da bomo našli ustrezne rešitve. Samo to, da bomo še 2 uri pa 35 razprave govorili o statusu in položaju gospoda Šabedra v Svetu zavodov. Zadeve so jasne. Če je tam, karkoli narobe bo odstopil se bomo opravičili in napako popravili zagotovo. Govori se o povečanem ukrepanju. Še enkrat bom povedal večina slovenskih vlad ta trenutek po volitvah niti še formirana ni bila. So bila koalicijska usklajevanja, debate, preigravanja, prerivanja za stolčke. Mi smo kljub vsemu nekaj zadev postorili. Danes je pred nami interventni zakon, dajmo iti od politike k vsebini. Uredimo, kar je možno, potem pa spremljamo rezultate. Še nekaj sem v teh debatah pogrešal. Namesto, da bi vsi skupaj stopili ne samo politika tudi vsi skupaj na področju zavarovalnic, zdravstvenega sistema v časopisu prebereš tudi mnenje Zavarovalnice za zdravstveno zavarovanje, da ne vedo kakšne so čakalne vrste, kaj, kako, da zakon ni čisto idealen. Njihova naloga vseh tistih vzporednih sistemih je, da v trenutkih krize razmislijo in rečejo poglejte, mi kot zavod pa lahko pomagamo na tem in tem področju. To lahko nagradimo in pa izboljšamo. Hvala lepa. Sprašujem, če je še morda kakšen interes pri tem 3. členu za razpravo? Če ga ni, potem predajam besedo državnemu sekretarju, mag. Tadeju Ostrcu. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana gospa podpredsednica. Počakal sem na konec, zato da povzamem vse naslovljene pomisleke, nekatera vprašanja. zakon je prvi korak k težko pričakovani reformi zdravstvenega sistema. Zakon, ki ga imamo na mizi je v največji možni meri sledil mnenju Zakonodajno-pravne službe, zainteresirane javnosti, vseh deležnikov. Pomisleki so bili, da gre za na široko nasprotovanje temu zakonu. Jaz ne vidim tega kot nasprotovanje, ampak vidim kot neke konstruktivne predloge in nekateri izmed njih konstruktivnih so bili seveda tudi vključeni v to. Ekipa na ministrstvu za zdravje se je reševanja slovenskega zdravstva lotila sistematično. Najprej smo šli v reorganizacijo Ministrstva za zdravje, zato da bo to postala končno eno moderna in predvsem transparentna struktura, ki bo varuh slovenskega zdravja. Potem smo šli v sklopu tega za ustanovitev Urada za nadzor kakovosti in investicije, ki bo, če se bo izkazalo, da bo lahko nekoč sodeloval avtonomno postal agencija. S tem se želi končno dolgoročno izločiti politično udejstvovanje. S tem se želi izločiti imenovanje določenih ljudi, ki imajo takšne in drugačne interese iz svetov javnih zavodov. S predlogom zakona, ki naslavlja javne se pravi svete zavodov si želimo, da sveti zavodov postanejo vitki, moderni, da se bodo lahko hitro odzivali ne pa, da se bodo v njih potekale dolgotrajne razprave o stvareh, ki niso v interesu ne zavoda in ne uporabnikov zdravstvenega sistema. Člani bodo odgovorni, zakon predvideva mesečna poročila. Prebrali smo tudi amandma k 4. členu, katere razprave še ni, ki dodaja možnost imenovanja uporabnikov, ki zastopa interese lokalnih skupnosti in z njim soglašamo. Kar se tiče doseganjih imenovanj naj povem, da za vse nas tukaj trenutno velja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, **59. TRAK: (VP) 13.50** (nadaljevanje) imenovanja po novem zakonu še niso začela veljati in ko bo temu tako, se bo seveda postopalo v skladu z zakonom. Vsi vemo, da naš zdravstveni sistem ima organizacijske slabosti. Tako ker ne izkorišča kadra, ki vemo, da ga je na določenih področjih premalo, ne izkorišča se oprema, predvsem pa se ne izkorišča prostor. Minister je včeraj jasno povedal, da trenutni slovenski zdravstveni javni sistem je sestavljen iz javnih zdravstvenih zavodov in pa iz koncesionarjev. Kakšen bo ta sistem v prihodnosti, bo lahko dala široka javna razprava, širok družbeni konsenz vseh deležnikov ne glede na politično opcijo, ne glede na interese, ne glede na karkoli. Ker v interesu nas vseh je to, da na koncu dobimo moderen zdravstveni sistem, ki bo v korist uporabnikom. Nadalje se zakon dotika prečiščenja čakalnih dob. Naj povem, da imam tukaj na mizi že akcijski načrt, ki bo spet tako kot tukaj postopoma, stopenjsko najprej prečistil čakalne dobe in potem ukrepal v skladu s tem, da se bodo te čakalne dobe v najhitrejši možni meri odpravile. odpravile. Veliko se je govorilo tudi o plačilu vseh storitev, o tem, kako se bo plačevalo koncesionarjem, javnim zdravstvenim zavodom. Naj povem, da ta zakon vsebuje najmanj tri varovalke, ki to naslavljajo, in sicer po eni strani to, da se lahko dodaten zdravstveni program plačuje šele takrat, če so izvajalci predhodno v celoti izpolnili redni obseg. Potem Potem tisti, ki imajo koncesije, ne morejo vključevati zdravstveni delavcev, ki so zaposleni pri javnih zdravstvenih zavodih. In pa seveda zdravstveni zavodi morajo pregledati izpolnjevanje vseh soglasij, ki so bila izdana. Tako, da mislim, da to, da krepimo primarno mrežo, ki je branik tega, da se nam ne polnijo bolnice, da krepimo tam, kjer je v bistvu vstop v zdravstveni sistem, je prava odločitev in mislim, da s tem zakonom se delajo tektonski premiki v slovenskem zdravstvu in da bo pokazal učinke v zelo kratkem času. Hvala. Hvala lepa. V razpravo dajem 4. člen in amandma Poslanskih skupin Svoboda in SD in amandma Poslanske skupine NSi. Sprašujem, če želi kdo razpravljati?

Govorila bom seveda o amandmaju k 4. členu, ampak vseeno za uvod bi povedala par misli. Če bi bila malo predrzna, bi vas vprašala, koliko od vas in kdo so bili tisti, ki so že sodelovali v svetih zdravstvenih zavodov ali jih celo vodili, kakšne izkušnje imajo z njimi na eni strani in na drugi strani z občinami. Jaz lahko rečem, da sem dolga leta sodelovala z zdravstvenimi zavodi tako na primarni kot na sekundarni ravni v občini Novo mesto, zato sem na nek način žalostna in razočarana, ko sem videla, da je ministrstvo črtalo predstavnika lokalne skupnosti v svetu zavoda. Glejte, včeraj na odboru je bila zanimiva razprava in nihče ni bil zadovoljen s tem zakonom, vendar vsi smo se strinjali, tudi sama sem bila delno je zakon, da gre v pravo smer, da je minister pravilno naslovil in da razume težave in da si jih želi rešiti. jih želi rešiti. Nebi pa rada, da bi ob teh rešitvah težav naredil napake. Napake za katere mu bo žal. Glejte, minister je pokazal veliko dobre volje. Mislim, da mu je zmanjkalo poguma. Poguma mu je zmanjkalo, ko se je odločil za kaskado. Ker če res želimo skrajšati čakalne vrste, jih bomo težko s tistimi, ki so te čakalne vrste naredili. Morali bi v tem trenutku seveda časovno omejeno vse strokovne time, vse, ki jih ta država premore, vključiti v odpravo čakalnih vrst.

Bojim se, da ekipa, ki sedaj živi in dela na ministrstvu, nima teh praktičnih izkušenj, lahko pa si jih predstavlja. Če vodstvo neke regijske bolnišnice ne sodeluje z lokalno skupnostjo, na teritoriju katere ima sedež, potem s tem vodstvom ali s to lokalno skupnostjo nekaj ni v redu; seveda je to najslabše za paciente. Sama vem, da sodelujejo in da dobro sodelujejo. Zato ni niti enega tehtnega razloga, da ne bi še naprej dovolili, da bi najvišji organ oblasti v občini, to je občinski svet, imenoval svojega predstavnika. To ni samo simbolično dejanje, to je popolnoma praktičen predlog, spoštovani z Vlade. Namreč, da se zavzemate, da bi bili sveti zavodov strokovni, je prav in tudi sama vas pri tem podpiram. Vendar regijske bolnišnice delujejo na teritoriju velikih občin. In verjemite, da velike ali večje občine premoremo dovolj strokovnjakov, in to bi bil samo eden, ki bi lahko aktivno sodeloval in bil povezava občine in njenih prebivalcev s tem zavodom, ki je pravzaprav tam zaradi prebivalk in prebivalcev te občine in seveda tudi širše.

v nek popravek amandmaja, ki pa dejansko, roko na srce, dela dve stvari – pazite -, izenačuje občine, se pravi, lokalne skupnosti, z nevladnimi organizacijami, ker pravi, ta amandma namreč, da lahko vlada izbira med nevladnimi organizacijami s področja varstva pacientov ali med predstavniki lokalne skupnosti; to ali ono. Jaz mislim, da bi moralo biti prostora v svetu tega zavoda za enega samega predstavnika lokalne skupnosti. Zdaj svet bolnišnice Novo mesto šteje devet članov, pet jih je od ustanovitelja, samo eden je predstavnik lokalne skupnosti, pa je tam zelo dragocen. Vprašajte direktorico. Če bi vprašali direktorje, bi vam – sem skoraj prepričana – povedali enako kot jaz, da si želijo dobrega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in da podpirajo predlog, da bi imeli svojega člana. In, glejte, ko bo prišel minister Loredan v eno od občin - sem prepričana, da bo kmalu prišel v občino Novo mesto -, se bo srečal z županom Macedonijem. Kaj mu bo odgovoril – škoda, da ga ni danes tukaj -, kaj bo odgovoril gospodu županu na vprašanje, zakaj nam niste omogočili, da bi imeli svojega predstavnika. Ob tem, da sem prepričana, da bi občine želele upoštevati kriterije, ki naj bi jih izpolnjeval ta član. Navsezadnje bi rada opozorila tudi na željo največje občine, občine Ljubljana, in danes smo tudi dobili podporo Združenja mestnih občin. Zakaj govorim o mestnih občinah – zato, ker je vendar večina bolnišnic lociranih v teh občinah. Ne zaradi tega, da bi mislila, da so več vredne od ostalih občin, ampak zaradi tega, ker je večina bolnišnic v mestnih občinah in tam zelo dobro sodelujejo. Glejte, od vse infrastrukture, od javne razsvetljave, pločnikov, cest, za vse to se je treba dogovarjati z lokalno skupnostjo. Zato si res zelo želim, da bi si premislili, spoštovani državni sekretar – škoda, ker ni ministra tukaj, če bi bil, bi ga morda uspela celo prepričati -, in bi podprli amandma Nove Slovenije. Glejte, ne gre

Ne samo z našo poslansko skupino, ampak predvsem z lokalnimi skupnostmi. Zato vas še enkrat prosim za razmislek. Vsekakor pa upam, da je tudi ta moja razprava, pa tudi moje prejšnje debate s kolegi poslanci iz največje poslanske skupine rodila to idejo in spoznanje, da lokalnih skupnosti ne gre prezreti. Hvala lepa.

vložen podoben amandma, podpisana Poslanska skupina Svoboda in pa stranka SD, in sicer glasi se, k 4. členu tretji odstavek novega 28. člena se spremeni tako, da se glasi: »Člane sveta zavoda, predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje vlada Republike Slovenije na predlog ministra pristojnega za zdravje, ki jih izbere med strokovnjaki s področja zdravstva, upravljanja oziroma ekonomije in prava. Člane sveta zavoda, predstavnike delavcev zavoda izvolijo predstavniki delavcev. Člane sveta zavoda, predstavnike zavarovancev na predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Vlada Republike Slovenije. Člane sveta zavoda, predstavnike uporabnikov na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti v kateri ima zavod sedež imenuje Vlada Republike Slovenije. Predsednika sveta zavoda pa izvolijo člani med predstavniki ustanovitelja, podpredsednik pa je član predstavnik delavcev zavoda.« Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »V svet zavoda ne sme biti imenovana oseba pri kateri obstaja nasprotje interesov kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, pri čemer ob imenovanju ta podpiše izjavo o odsotnosti obstoja nasprotja interesov.« Pa še obrazložitev: »Z amandmajem se v sestavo svetov zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, dodaja možnost imenovanja predstavnika lokalne skupnosti, se pravi občine, v kateri ima zdravstveni zavod sedež.« Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Besedo ima poslanec Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Tukaj lahko gre za političen prestiž in verjamem, da bo na koncu političen prestiž zmagal. Vaš amandma, spoštovana koalicija ali bolj točno predlagatelj Svoboda in SD, je drugačen kot naš. In naš je boljši. Kolega Sajovic, vi ste dolgoletni izjemno uspešen župan in razumete interes lokalne skupnosti. Naš amandma je boljši, ker vaš pravi »člane »člane sveta zavoda predstavnike uporabnikov na predlog nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali samoupravne lokalne skupnosti«. Mi pa pravimo »lokalne skupnosti«. V našem amandmaju je zelo preprosta rešitev, ki jo vsi dobro razumemo, le če to hočemo. Občinski svet je tisti, ki po kriterijih, ki jih sedanja vlada postavi, postavi člana sveta zavoda v, recimo direktno, regionalno bolnišnico. In tukaj smo si mi različni.

Dobro je, da je s strani lokalne skupnosti, pa to ni občinski svetnik, pa to ni direktor občinske uprave, pa ni župan. Ampak občinski svet ga bo postavil. Še enkrat, po kriterijih, kot jih je postavila ta Vlada, in se z njimi strinjamo. In ta predstavnik lokalne skupnosti mora sedeti v organu upravljanja, to je Svet zavoda je organ upravljanja po Zakonu o zavodih.

Kdo bo zdaj to komuniciral, kdo bo to zagovarjal? Ja seveda, ne bo prepovedano, da se direktor bolnice in župa usedeta na sestanku. Ampak ključno je, da predstavnik lokalne skupnosti sedi na vsakokratni seji Sveta zavoda, da spremlja, kaj se tam dogaja, samo z enim namenom, da bo lokalna skupnost naredila vse, da bo ta, kar je seveda v njeni pristojnosti, da bo ta lokalna, ta regionalna bolnica čim boljše funkcionirala. In jaz sem gospoda državnega sekretarja razumel, sicer ni omenjal amandmaja NSi, omenjal je amandma k 4. členu, v pisarni moji sem poslušal, in sem razumel, da govori o našem amandmaju, ki ga podpira. Kolegice in kolegi, roko na srce, zdaj, najbrž bo šlo za politični prestiž, boste naš amandma vrgli, ker da ni dober, in boste potisnili naprej vaš amandma, ki pa ne daje možnosti, da bi res lokalna skupnost lahko imela v Svetu zavoda svojega predstavnika. In tukaj vam pač ne zaupamo. Zakaj ne? Na dejstvih ste pokazali, zakaj niste zaupanja vredni. Zakaj? Brutalno ste zamenjali Svete zavodov, dosedanje, tudi v naši novi regionalni bolnišnici, nisem lastnik, ampak ja, gravitiram, Murska Sobota, in ste rekli, hočemo profesionalizacijo Sveta zavodov. A res? A res? Mimogrede, tam je sedel tudi eden gospod, ki ni moj sorodnik, čeprav je Horvat, dolgoletni, izjemno uspešen strokovni direktor enega najboljših zdravstvenih domov v naši regiji, Porurski, in ste vi rekli, ta pa ni profesionalec, dajmo ga zabrisati en. In ste ga zabrisali. No, pa pride nek odslužen kader neke stranke LMŠ, ali kako se ji že zdaj reče, niti ne vem, ta bo pa strokovna. Lejte, ne nas imeti za norce. Včeraj ponujena roka s strani opozicije gospodu Loredanu je bila sprejeta. Ponavljam, kar sem povedal v stališču, dogovor je, da se v jeseni usedemo, in iščemo najboljše rešitve skupaj, skupaj za slovensko zdravstvo. Mi smo pripravljeni pomagati. Znani smo po tem, da imamo kar nekaj strokovnjakov na tem področju, ne v Poslanski skupini, pa v našem strokovnem odboru. Poznate naš program. In že se je pokazalo, da se na nekaterih točkah lahko srečamo. res vas prosim k razmisleku, da ne povozite res vsega, kar pride iz opozicije, ampak da le skrbno preberete tako vladna stran, kot parlamentarna dimenzija koalicije, da vendarle ugotovite, kateri amandma je zdaj v tem konkretnemu primeru boljši, ko govorimo o predstavniku lokalne skupnosti v javnem zavodu, še enkrat konkretno, regijska bolnica. Jaz bom seveda ta amandma podprl. Skrbno smo proučevali to vprašanje in ga tudi skrbno zapisali. In mislim, prepričan sem, da je zaupanja vreden in podpore vreden. Hvala lepa. Hvala lepa. Morda želi še kdo razpravljati? (Da.) Še. Samo kolega mag. Sajovic. Izvolite. Hvala lepa. Nekdo, ki čaka že dolgo na operacijo, od tega našega prestiža ne bo imel prav veliko. On si želi biti samo zdrav, operiran, želi živeti in prav vseeno mu je,

mi smo se trudili z našim amandmajem na podlagi vaše pobude zadevo rešiti in popraviti, tako da vam iz tega mesta priznavam prvotno avtorstvo, dober namen in jaz sem prepričan, ker je do glasovanja še kar nekaj časa, da se najdemo na vsebini ne na formi ima kdaj pa kdaj politika določene zakonitosti, ki nam niso všeč, ampak poiščemo vsebino. Hvala lepa. Zdaj pa mislim, da smo izčrpali razpravo pri tem 4. členu in amandmajih. in amandmajih. V razpravo dajem 12. člen ter amandma poslanskih skupih Svoboda in SD. Sprašujem, če želi kdo razpravljati?

Druga stvar, ki pa je bila, pa sem ugotovila v bistvu, da so nekateri poslanci šele danes prebrali v bistvu posamezne člene in da sploh ne vedo kaj v tem zakonu piše. Meni je zelo žal, ker če bi že včeraj takšne stvari razpravljali, danes tega definitivno tukaj na splošni razpravi ne bi bilo oziroma na plenarki. Glejte, 12. člen govori o tem, da Ministrstvo za zdravje ukinja splošni dogovor. V bistvu gre za to, da se splošni dogovor, ki se zdaj sprejema v dogovoru z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Zdravniško zbornico in predstavniki drugih zbornic, da gre za dogovor, dogovor med njimi in da se potem v primeru, da se ne morejo dogovoriti v določenih spornih vprašanjih kako bo splošni dogovor zgledal za določeno leto.. Jaz bi prosila, če lahko sekreta posluša mojo razpravo, da bo znal odgovoriti, če pa ne, potem pa prosim, če lahko gre ven. Ministra itak ni in zdaj, če pa še državni sekretar klepeta, potem pa jaz ne vidim smisla, da sploh tukaj kaj razpravljamo. Odgovori so itak splošni, ampak vseeno bi pa prosila za malo spoštljivosti v Državnem zboru. Torej, gre za to, da sedaj bo splošni dogovor narejen tako, da bo minister predpisal smernice zavodu za zdravstveno zavarovanje, ta bo pripravil predlog dogovora, ki ga bo potem poskušal uskladiti s pristojnimi zbornicami Združenje zdravstvenih zavodov in tako naprej. minister je včeraj dejal, da bo šlo za pogovore in dogovore. Za nobene dogovore več ne bo šlo, ker bodo lahko samo še pogovori. Namreč zavod bo, da da bo pripravil ta dogovor, moral upoštevati smernice zdravstvene politike, ki jih vsako leto najpozneje do konca avgusta za naslednje koledarsko leto določi minister pristojen za zdravje, potem najnovejša spoznanja UKOM-a, pardon, razvoj medicinske tehnologije z vidika obsegov programov pa tudi aktualna demografska gibanja in ekonomske razmere v Republiki Sloveniji. Potem bo moral zavod za ta dogovor pridobiti soglasje ministra. Če tega soglasja ne bo, potem ne more naprej zadeve reševati. Prvotno besedilo je bilo napisano točno tako, da upošteva zavod za zdravstveno zavarovanje smernice ministra in če se v času po tem pogovoru z ostalimi deležniki zadeva spremeni, torej se ta dogovor spremeni več kot 10 % in gre za širitve novih programov, ki jih bodo mogoče deležniki želeli uveljavljati, pa mora zavod ponovno po soglasje k ministru, torej ne gre več za noben dogovor, gre za pogovor in zato, da bo ministrstvo določilo kateri programi, kaj se bo v bistvu v splošnem dogovoru sprejelo in kaj se bo v naslednjem letu izvajalo. Kar je pa še bolj zaskrbljujoče je pa to, da v primeru, če, poslušajte to, če dogovor ni sklenjen v roku iz prejšnjega odstavka oziroma v primerih izrednih okoliščin, bom prebrala, ker imate zdaj amandma, če dogovor ni sklenjen iz prejšnjega odstavka oziroma v primeru resnih motenj, **64. TRAK: (SC) – 14.15** (nadaljevanje) ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema v oklepaju večje nesreča kot jo opredeljuje zakon, ki ureja varstvo okolja naravna nesreča, ki jo opredeljuje zakon, ki ureja varstvo okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami negativno finančno poslovanje zdravstvenih zavodov v obsegu najmanj 20 milijonov evrov in trajanje najmanj 6 mesecev zaporedoma ali druge resne motnje, ki ogrožajo javno zdravje in jih ni mogoče obvladati z običajnimi sredstvi oziroma ukrepi lahko Vlada Slovenije določi vsebino dogovora pri čemer upošteva vsebine iz prvega, drugega odstavka in tako naprej. To pomeni, da v primeru kot je zapisano naravne nesreče lahko Vlada sama sprejme splošni dogovor. To pomeni, da zavrže vsa dogovarjanja, vsa pogovarjanja z deležniki kot so Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zdravniška zbornica, Združenje zdravstvenih zavodov, Lekarniške zbornice socialnih varstvenih zavodov in tako naprej in sama določi splošni dogovor. Vi ste z amandmajem malo umilili tisto zadevo, ker prej ste imeli napisano, da če gre za negativno finančno poslovno bolnišnic se lahko to zgodi. Sedaj ste dali tukaj omejitev 20 milijonov pa 6 mesecev, vendar ljudje božji prvo kot prvo se v zakone ne piše oklepaje. Poleg tega imate pa v obrazložitvah napisano kaj so izredne okoliščine oziroma nesreče. Kaj je opredeljeno v Zakonu o varstvu Naravne nesreče so v skladu s področno zakonodajo na primer potres, poplava, zemeljski ali snežni plaz, požar v naravnem okolju, množični pojav, nalezljive bolezni. bolezni. Ali to pomeni, da če bo prišlo do naravne nesreče, ker je tako opredeljena. Naravna nesreča je bila opredeljena tudi Covid je bilo razumljivo, so se lahko / nerazumljivo/ dogajale, ampak Vlada si ni vzela te pristojnosti, da bi splošni dogovor sama dodelila. Naravna nesreča je plaz. Potegne plaz tako kot je bilo bog si ne daj v Železnikih in vi »komot« lahko izkoristite zadevo in rečete ne, sedaj bomo pa splošni dogovor sprejeli, zato ker je potrebno to pa to pa to narediti. Vi se greste še večjo politizacijo kot je do sedaj v splošnem dogovoru, ki je bil rekla delno bila problem. Greste se še večjo politizacijo tudi v svetih zavodov, ker kljub temu, da vi pravite, da da predlog lokalna skupnost, da da predlog ZZZS na koncu potrdi Vlada. To je politizacija za svete zavodov in tudi tukaj se greste politizacijo, ker si vse pristojnosti jemlje ministrstvo. Ministrstvo določi smernice, ministrstvo daje soglasje, ministrstvo daje ponovno soglasje in potem, če se to ne zgodi Vlada da splošni dogovor in sama določi. To je problem. To je politizacija v tem zakonu in to so tektonski premiki, o katerih govorite v smer politizacije in ne reševanja, da bi šlo za strokovne kadre. Ker če gremo še nazaj na svete zavodov sedaj je ZZZS lahko svoj strokovni kader imenovala direktno v Svet zavoda sedaj ga bo pa Vlada potrdila. To pomeni, da gre za čisto politizacijo. V 12. členu gre za čisto konkretno bom rekla da splošni dogovor več ne bo dogovor, ampak bo pogovor, tam bodo sedeli tri mesece, se bodo pogovarjali na koncu bo pa minister rekle, ker včeraj smo videli s kakšnimi cinizmom minister odgovarja na zadeve

dogovor. V tem 12. členu in s tem amandmajem, ki češ, da sledi ZPS je daleč od tega. Ta zakon prinaša v več členih politizacijo javnega zdravstva. Vi želite… Pravite, da boste naredili vitko ministrstvo. Kadri, ki so bili problem so danes v tem vašem vitkem ministrstvu. Kadri, ki so delali problem danes rešujejo problem. Sekretarji so novi ja, samo sodelavce poglejmo pa minister je nov in so v bistvu del problema. Sedaj s splošnim dogovorom se bo seveda dotikalo tudi družinske medicine.

Glede na informacije, ki pa jih imam, je pa zadeva takšna, da tudi tisti, ki so sodelovali pri teh zadevah, pripravi skrajševanja čakalnih dob in pa, bom rekla, vsega tega, kar vi danes govorite, da je cilj tega zakona, so razočarani nad zakonom. Zakaj? Ker zakonska določila, ki so napisana, ne omogočajo in ne bodo omogočala tistega, kar želite, kar govorite. Ker vsi želimo

In v primeru družinske medicine razlagam o zadevi, ki ne rešuje tudi čakalnih dob. In v splošnem dogovoru se sprejema tudi skrajševanje čakalnih vrst in plačevanje programov. Torej v splošnem dogovoru oziroma tako kot sem rekla, tisti, ki so sodelovali pri tem, so razočarani nad zakonom. Ker 12. člen, 12. člen, ki govori o splošnem dogovoru, je tisti, ki tudi ne bo izvršen tako kot je potrebno. Da ne govorimo tudi o ostalih členih in se bom dotaknila še ostalih členov, ker so povezani s splošnim dogovorom. Družinska medicina, če boste v splošnem dogovoru namenili veliko denarja za družinsko medicino ali za skrajševanje čakalnih dob, več denarja zadeva to ne bo rešilo. Poglejte si specializacije. Od 70 razpisanih je 22 prijavljenih. To pomeni, da denar zadeve ne bo rešil. Dokler bodo družinska medicina in pa tudi vsi skupaj jamrali, kako je družinska medicina preobremenjena, novih ne bo.

izvajanje družinske medicine. Predsedujoča, preberite si splošni dogovor na 87 straneh z 11 prilogami. Potem boste vedela, o čem govorim. Torej še enkrat. Družinsko medicino, ki jo želite tudi preko splošnega dogovora okrepiti tudi z dodatki, ki jih nameravate dati, je v bistvu stran vržen denar, zato ker so vam, marsikdo vam je povedal že, da zadeve ne bodo funkcionirale. In tudi 16. člen ni izvedljiv. Ni izvedljiv zato, ker pišete, da boste čakalne dobe skrajševali z javnim zavodom in koncesionarjem in če bo prišlo do odstopanj, boste program zaključili. Kakšnih odstopanj? Ko bo koncesionar naredil 30 % več kot nekdo, ki ni v koncesiji, boste kaj rekli? Koncesionar ali pa javni zavod ali pa če bo na takšno razmerje javni zavod več od koncesionarja, kaj boste potem naredili? Čakalne dobe na tej zdravstveni dejavnosti boste ukinili. Ta zakon ni namenjen bolniku, ta zakon je namenjen izvajalcem zdravstvenih dejavnosti. In ne bolniku. Meni je zelo žal zato, ker je obetal veliko tudi na področju splošnega dogovora, veliko. Ampak ta solata, ki je napisana v 12., 16. in drugih členih, ne bo izvedljiva. In tako kot sem rekla, dokler vam pišejo zakone ljudje, ki ne vedo, da je potrebno v zakonu določiti pravice in dolžnosti državljanov in da to tlačite v podzakonske akte in v bistvu vse dajete na vlado, da bo vlada z akti skrajševala čakalne dobe in tako naprej, nam pa ste očitali nekateri, ne vi ampak tukaj, da z akti, bom rekla, rešujemo covid, zdaj vi delate, bom rekla, še huje.

Skrajšati čakalne dobe. S tem, da pa vas poslušam, ko govorite, da boste skrajševali čakalne dobe tam kjer čakajo najdlje. Ne. Tisti, ki čakajo nad dopustno dolgo. Jaz lahko čakam tri mesece na operacijo zato, ker je najdaljša čakalna doba za tisto operacijo recimo šest mesecev in mene ne rabite operirati. Vi skrajšuj…, uporabite prave termine. Skrajšujte čakalne dobe za tiste, ki čakajo nad dopustno dolgo, ne ki čakaj dolgo. To je razlika. Ampak jaz ne od vas ne včeraj na odboru, od poslancev pa še najmanj, tega termina sploh nisem slišala in to je problem. Poleg tega, ne govorite o zdravstvenih dejavnostih, govorite skozi o izvajalcih. Skozi govorite o izvajalcih. Kateri izvajalec bo to reševal. Govorite na katerih zdravstvenih dejavnostih se bo to izvajalo. Poleg tega pa še enkrat, plačevanje, nagrajevanje v družinski medicini, s tem, da imate notri napisano v obrazložitvi, da tisti, ki bo naredil več, da boste merili storilnost, pa hkrati kakovost, to mi razložite.

Več jih bo naštepal, boljše bo. Tako da, poglejte, in še enkrat, pri 12. členu, to kar ste napisali v oklepaju, je bedarija. Naravna nesreča bo tista, ki bo rekla, da naj Vlada sama sprejme splošni dogovor. Pa kje ste to našli. Kje ste to našli? Namesto, lahko pa napišete, da če gre za epidemijo po ZNB recimo, to je tudi naravna nesreča, ampak ne plaz, poplava. Splošni dogovor. Tako da, poglejte, meni je zelo žal, 12. člen ki je glede splošnega dogovora, ga ukinjate. Rekla bi lahko, ja, dajte zadeve rešiti na splošnem dogovoru, ne pa tako, da napišete, da če je pa naravna nesreča, bo pa Vlada to naredila. Čista politizacija splošnega dogovora svetov zavodov in tudi družinske medicine. Spoštovana kolegica, resno ste kršila zadevo. Pri 12. členu je govora izključno okoliščinah, ko se sklepa dogovor, ne pa kar o celem dogovoru v celoti. O tem smo razpredali pri prvem odprtem členu in prosim, da se ne uporablja besed kot bedarija in podobno, ko se naslavlja državnega sekretarja, kajti to je tudi del naravne nesreče pri nas, če se takole obnašamo v Državnem zboru. Izvolite, postopkovno. Predsedujoča, jaz vam predlagam, še enkrat, lahko vam pa jaz prinesem, splošni dogovor za vsako leto in anekse k splošnemu dogovoru. Moj postopkovni predlog je, da si to preberete in boste potem vedela, da je, upam da, da je v splošnem dogovoru govora o tem, o plačilu izvajanja programov, kdo bo izvajal, koliko timov družinske medicine v centrih za…, v glavnem, vse povsod, torej primar, sekundar, terciar, socialno-varstvenih zavodih, itn. Poleg tega si preberite še vseh osem ali koliko je prilog, potem pa lahko dobim opomin, da pri 12. členu nisem govorila o splošnem dogovoru, ker je povezan z vsemi členi, ker bodo morali v splošnem dogovoru reševati tako družinsko medicino, vse tiste, ki nimajo opredeljenega zdravnika, gospa predsedujoča, ko bodo morali reševati skrajševanje čakalnih dob in to vse je v splošnem dogovoru, ki danes v bistvu ga ukinjajo. In zato sem o tem govorila, da si bo Vlada vse možnosti, da ta splošni dogovor z vsemi temi prilogami izniči v dogovoru z vsemi deležniki, zavodom za zdravstveno zavarovanje, zdravniško zbornico, lekarniško zbornico, itn. Tako, da predsedujoča, opomin ki sem ga dobila, je žalostno za tistega, ki mi ga je dal, ker ne pozna kaj to splošni dogovor je. Zato predsedujoča vam predlagam, da si splošni dogovor preberete in boste videla, da je celotni zakon v bistvu povezan s splošnim dogovorom. Najlepša hvala.

Ker ne želi nihče več razpravljati o 12. členu, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 14. člen in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo o 14. členu. V razpravo dajem 17. člen in amandma poslanskih skupin Svoboda in SD. Želi morda kdo razpravljati? 16.

(Tudi ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 18. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda in SD.

Hvala lepa za besedo. Mislim, da smo končno prišli do tega člena in potem v navezavi s 23. členom, za katera mislim, da so bistvo oziroma glavni razlog, zakaj se je temu interventnemu zakonu tako mudilo. mudilo. Gre za ukinitev vladnega Urada za centralno cenovno evidenco in s tem posledično po 23. členu tudi ukinitev referenčnih cen.

v tem segmentu Vlada kar nekako arogantno preskočila Državni zbor kot zakonodajno vejo oblasti. Zakaj? Včeraj je bil na dopisni seji sprejet še Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest tega urada. In, glejte, ta urad naj bi vsebinsko izvajal naloge še obstoječega urada, ki še ni ukinjen. Vlada je s svojim sklepom ustanovila urad in za nameček na ta urad postavila – ne boste verjeli – tega vašega očitno res vsesplošnega strokovca, gospoda Šabedra. glede na to, da je gospod Šabeder v.d. direktorja tega Urada za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu, pa poglejmo, kaj bo ta urad delal, poleg tega, da bo prevzel javne uslužbence z Urada za cenovno evidenco, ki ga želite ukiniti: med drugim bo tudi oblikoval politiko nadzora nad delom članov svetov javnih zavodov. No, zdaj pa gremo en korak nazaj – gospod Šabeder je pa član dveh javnih zavodov. Torej, zdaj bo gospod Šabeder nadziral kot direktor urada samega sebe oziroma svoje delo v dveh javnih zavodih, v enem pa je celo predsednik sveta zavoda, in to v drugi največji bolnišnici, v UKC Maribor.

malce, pa ne malce, kar konkretno zgrožena, ker tako brutalnega kadrovanja, mislim, da niti prejšnja vaša, Šarčeva, Vlada ni uspela izvesti. Še najbolj,

ker Vlada je ta urad že ustanovila in določila mu je pristojnosti urada, ki ga še mi z zakonom nismo ukinili. Torej, vse, kar morate je, kajne, da stisnete gumb. Vas ne bo nihče nič vprašal, ker vi ste koalicija, ki mora pač zagotavljat oziroma vsaj naj bi, predloge zakonov, ki jih ta parlament oziroma zakonodajni postopek vlaga. Tako da, glejte, jaz sem vseeno mislila no, da pod Svobodo se spoštuje zakonodajna procedura, da se najprej sprejme temelj zakon, pa potem ustanavljajo na podlagi tega uradi in se jim določajo pristojnosti, ampak, ja, očitno je pač v tej svobodi vse mogoče. Zdaj, tukaj bi se pa še dotaknili tega vladnega urada za centralno cenovno evidenco, ki se pa s tem ukinja oziroma se javni uslužbenci prenašajo na ta nov urad za nadzor in kakovost, ki se ustanavlja direktno pod ministrstvo. Jaz moram reči, da glede na ves trud, ki se je izvajal v dveh preiskovalnih komisijah, na vso na vso delo, ki smo jo naredili, tako v opoziciji, kot koalicijski poslanci in skupaj, z nekim soglasjem, sprejeli to zadnjo novelo Zakona o javnem naročanju in vzpostavili ta urad in posledično seveda referenčne cene, ki bi se vpeljale na podlagi njihovega dela. Jaz moram reči pa da, to pa je res šokantna zadeva, da ga vi danes ukinjate in s tem, da ga ukinjate, pa sploh v zakonski materiji, s katero želite skrajševati čakalne dobe. Zdaj, da se mogoče malce boljše razumemo, vam bom dala en čisto takšen primer, kajne, konkretno, kaj se je ugotavljalo in zakaj je bila pomembna vzpostavitev tega urada in sprememba zakona z vzpostavitvijo referenčnih cen. Glejte, videli ste verjetno vse te javne afere, ki so se prikazovale v Tarči in tudi nenazadnje delo preiskovalnih komisij. Ugotovljeno je bilo, da so cene samo žilnih opornic, torej enega segmenta zdravstvenega materiala in opreme v Sloveniji, višje za štirikrat, za za štirikrat višje, kot v primerjavi z drugimi članicami, državami članicami Evropske unije. Da ne govorim o tem, da imajo bolnišnice tudi do 75 procentov različne cene istega materiala istega proizvajalca v dveh bolnišnicah v Sloveniji. Tudi to se je dogajalo. Skratka, to pomeni, če nadaljujem na tem primeru, da štiri slovenske bolnišnice so za to, za te »stende«, odštele za 2,5 milijonov evrov več denarja, kot če bi bil že takrat ta sistem referenčnih cen vzpostavljen, ker ga ne bi mogle preplačat. In kaj zdaj to pomeni? Po takratnih izračunih, 480 operacij zamenjav kolka. Torej bi prihranili za 480 operacij kolkov. Zdaj pa gremo pogledat čakalne dobe. V teh državah, kjer imajo vzpostavljen tak sistem oziroma imajo nižje, te cene zdravstvenega materiala, kajne, in vidimo, da tam je v povprečju čakalna doba zamenjave kolka 3 mesece, veste koliko je pa v Sloveniji? 15 mesecev. Torej eno leto pa 3 mesece. In zdaj vi to ukinjate. Vi to ukinjate, ki bi dejansko lahko z tem prihrankom pa prišli do skrajševanja čakalnih dob, ampak ne, vi greste na vzpostavitev starega sistema, torej, na takšne javne razpise, kjer so bili evidentni dokazi, tako, bom rekla, v medijih prikazano, kot tukaj, z delom preiskovalne komisije, da se medicinski material in oprema preplačuje, da bi lahko na ta način skrajševali čakalne vrste in vi ironično – ampak res ironično, no – prav v tem zakonu za materijo skrajševanja čakalnih vrst, pa to ukinjate.

Zlasti glede na vse odziva takratne stroke, ki so pri tem sodelovali. Pa govorim o stroki, o zdravnikih, ki že dolgo sodelujejo v teh javnih naročilih in vse skozi opozarjajo na to, da je vendarle potreben premik na tem področju. Poglejte, bila je ustanovljena takrat oziroma še je skupina zdrvstvo.si, ki je kot najpomembnejši premik na tem področju, da ne bo več preplačil,

To je bilo doseženo v prejšnjem mandatu. Odzivi tudi stroke so bili pohvala, da končno je politika stopila skupaj, pa naredila ta premik. In vi danes to ukinjate. Sedaj jaz vidim, da večina poslancev koalicijskih pač raje škloca po telefonu kot da bi poslušali, ampak verjamem, da ste v težkem položaju, ker morate stisniti ta gumb, tako kot je bilo pač s strani vlade vam predloženo, ampak resnično dajte delati za dobrobit včasih tudi ljudi, ampak ne samo za dobrobit vlade, pa preberite, pa predvsem po pameti odločajte to, kar vam predloži vlada v parlament. Hvala.

Hvala. Jaz vas prosim, draga opozicija, nehajte sklepati po sebi. Če ste vi glasovalni stroj, mi to nismo. Niste bili zraven ko smo usklajevali besedilo zakona, ne veste kaj smo predlagali. In dajmo enkrat soditi neka dejanja po tem ko jih bomo začeli izvajati. Dajmo se čez eno leto pogovarjati ali bomo preprečili s tem zakonom korupcijo ali je ne bomo. In nehajte biti že enkrat zaničljivi do nas in nas žaliti in zmerjati.

se me »podučevalo« kako se ne zlorablja. Tako da… Ali želi morda še kdo razpravljati. Če ne, zaključujem razpravo pri 20. členu. Zaključujem torej razpravo pri 20. členu. V razpravo dajem 23. člen ter amandma Poslanske skupine SDS, ki ima na voljo še 15 sekund časa, če želi morda to pojasnjevati? (Ne.) Ne želi. Želi kdo drug razpravljati o tem amandmaju? (Ne.) Tudi ni interesa, zato zaključujem razpravo. Preden nadaljujem želi morda ob zaključku še državni sekretar mag. Tadej Ostrc kaj dodati, ker namreč smo pri zadnjem amandmaju. Izvolite. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Se zahvaljujem za besedo. Rad bi samo naslovil nekaj pomislekov, ker mogoče nas tudi javnost spremlja in mislim, da je prav, da se opredelimo do nekaterih določb. Naj povem ali pa naj pomirim tudi strokovno javnost, da se splošen dogovor ne ukinja. Jasno se v tem zakonu zapiše postopek sprejemanja, opredeljuje časovnico kaj se zgodi, če ne pride do dogovora. Mislim, da je to z vidika javnofinančne vzdržnosti in tega, da pridemo do konkretnih rešitev kar se da hitro, zelo pomembno. Naj povem, da je bil prej splošen dogovor to enostranski akt, sedaj se sklop deležnikov to pogovori, se pride do konsenza in potem seveda vlada izda predpis na podlagi javnega postopka. Bilo je večkrat omenjeno, omenjene so bile določene zadeve iz amandmajev, ki so konkretizirale nekatere postopke oziroma neke okoliščine.

Tako, da bi prešel še na ta zadnji naš urad, ki je postal velika zvezda in se mi zdi, da je to mogoče tudi se pokaže, da je to korak v pravo smer, saj se mogoče neki interesi tukaj izločajo. Se pravni naj povem, da se te naloge urada ne prenašajo na Urad za kakovost in investicije, ampak se samo dokumentacija prenaša. Večkrat je bilo že omenjeno, ko sem šel brati za nazaj, da je ta Novela Zakon o javnem naročanju 3c bila tudi formalno pravno neskladna z evropsko direktivo za leto 2014. Tako, da na ta način v bistvu tudi neko neskladje z evropsko zakonodajo

S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 10. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15.20. Se vidimo! hvala.